izvolite. **Srđan Nogo** Replika, direktno obraćanje prethodnog govornika.Zaista ne znam zašto se on našao prozvanim i uvređenim, s obzirom da nisam pominjao njegovu stranku i ukazao sam na ozbiljne probleme. Ja iznosim dokaze. Ovo nisu priče rekla-kazala. Ovo su audio-snimci koje su nadležne službe bezbednosti Republike Srbije prikupile. Ovo su materijali koji su zavedeni u sudskim spisima. Ovo su brojni dokazi: diplome, uverenja zvaničnih državnih organa i institucija. Znači, okončani sudski postupci. Nijednom rečju niste uspeli da me opovrgnete. Niste uspeli da kažete da ne govorim istinu.Šta ćemo da radimo po jednom ozbiljnom problemu? Znate, postoje određeni ljudi u pravosuđu, određeni ljudi u tim strukturama koji sežu do vrha države kriminalnim strukturama koji su pretrajali svaku vlast. Oni su trenutno savršeno dobro uklopljeni u vaš sistem, ali su bili i u ranijim sistemima. To je jedan ozbiljan i objektivan problem. Vi umesto da se zapitate i zabrinete kako to da rešite, vi prosto reagujete i branite neke stvari koje su neodbranjive. Šta vi meni možete da kažete na argumente da gospođa Čolić ne ispunjava uslova da bude viši tužilac? Ništa. Šta možete da mi kažete da mladi gospodin Veljić ne ispunjava uslove da bude zamenik u Trećem osnovnom tužilaštvu? Ništa.Ja sam izneo ozbiljne dokaze. Izneo sam dokaze o određenim sudskim veštacima. Izneo sam dokaze da se falsifikuju zapisnici u krivičnim postupcima pred sudovima Srbije, da se falsifikuju zapisnici čak i u parnicama u sudovima Srbije. Brojna krivična dela koja čine nosioci pravosudnih funkcija, koja čak ne moraju da imaju veze sa politikom, nego prosto imaju veze sa korupcijom, i niko na to ne reaguje. Evo, ja još jednom pozivam i nadležne institucije i nadležne organe, pa zašto me niko ne pozove u tužilaštvo da me pita, ako ništa drugo, da li činim neko krivično delo možda što iznosim takve tvrdnje, ili da mi traži da prezentujem dokaze i saznanja o ovome?

Prvi put čujem da Zakon o sudijama može da bude protivrečan Zakonu o sudijama. To smo danas čuli.Dakle, ja sam predložio da se predsednici sudova biraju na četiri godine, a ne na pet godina kao što stoji u važećem Zakonu o sudijama. Mislim da je to legitimno, jer treba napraviti razliku između Vrhovnog kasacionog suda, gde se predsednik suda bira na pet godina kao vrhovne sudske instance u Republici Srbiji, i ostalih sudova u Republici Srbiji. Tako da, Zakon o sudijama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama tako se i zove zato što želimo da promenimo nešto što piše već u Zakonu o sudijama, da se predsednici sudova ne biraju na period od pet godina, nego na period od četiri godine, da mogu biti ponovo izabrani na tu funkciju na period od četiri godine i predlažemo da onaj predsednik suda kome se radni vek navrši u toku mandata može svoj radni vek, odnosno svoju funkciju predsednika suda da okonča onda kada mu istekne mandat. To je potpuno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zato što Ustav Republike Srbije kada je u pitanju dužina trajanja mandata predsednika suda poznaje samo mandat predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a sve ostalo je prepustio Narodnoj skupštini da reguliše putem zakona i mi to ovim putem i činimo.Što se tiče tog vašeg „Dveriliksa“ na kome ste temeljili vašu izbornu kampanju, to su trebali da budu navodno krunski dokazi, dame i gospodo narodni poslanici, koji će da sruše, kako vi kažete, režim Aleksandra Vučića, odnosno koji će dokazati da je vaš predsednički kandidat najbolji za Srbiju.

studenata spontano okupljenih građana koji su se do pre neki dan okupljali ovde ispred Narodne skupštine zato što su, to prvi put inače čujem u životu, nezadovoljni rezultatom predsedničkih izbora.Dakle, izbora.Dakle, čitava vaša famozna afera „Dveriliks“ zasniva se na tekstovima Milovana Brkića, što je vrlo jednostavno da se proveri. Inače, niste rekli da je taj Zoran Ćopić, koga pominjete, 2014. godine osuđen. Dakle, u vreme kada je SNS bila na vlasti. Jedino ste taj deo ispustili iz vaše priče. Sve ste vi spomenuli, i Zorana Ćopića, i sa kim je pričao 2009. godine kada SNS nije bila na vlasti, i ko je kome kum itd, spominjali ste i Aleksandra Vučića, ali nikako da kažete da je taj famozni Zoran Ćopić osuđen baš 2014. godine. Ni 2008, ni 2010, ni 2011, nego 2014. godine. Kao što danas nećete da kažete, svi vi koji plačete nad tužnom sudbinom sudija koje navodno pritiska SNS, nad evo najnovijim slučajem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Kada je sud osudio, odnosno presudio da jedan nedeljnik treba da plati naknadu štete Nebojši Stefanoviću zato što je objavio njegovu fotografiju na naslovnoj strani, gde je pisalo – glavni fantom iz Savamale, onda ste svi skočili na noge – evo, SNS vrši pritisak na sudije, evo ga Goran Vesić ispred zgrade suda vrši pritisak da se osudi taj nedeljnik itd. Sada kada je po žalbi ta presuda pala i kada taj list ne treba da plati Nebojši Stefanoviću tih, koliko beše, 300.000 dinara, gde vam je sad pritisak na sudije? vam je sad pritisak na pravosuđe?Znači, vama kako kad odgovara. Kad se donese neka presuda koja se vama ne sviđa, onda SNS vrši pritisak na pravosuđe. Kada vam se donese presuda koja ide u korist onih koji kleveću i lažu, koji mogu da neometano objavljuju fotografije ljudi i da kažu da su oni fantomi, onda je sve u redu, onda nema pritiska na pravosuđe. Kažete – vrši se pritisak na pravosuđe od strane SNS. Ne znam gde je Marijan Rističević. Evo čoveka živog. Saša Radulović je protiv njega, gospođo Kuburović, podneo privatnu krivičnu tužbu zbog reči izgovorenih ovde u Narodnoj skupštini.Po Ustavu Republike Srbije, narodni poslanik je slobodan da iznese svoj stav u Narodnoj skupštini i ne može da bude krivično gonjen, niti se protiv njega može voditi bilo kakav drugi sudski postupak. Neću iz pristojnosti da navodim ime sudije. Taj sudija koji sudi Marijanu Rističeviću kaže – pa šta mene briga šta piše u članu 103. Ustava, ti ima da odgovaraš zbog onoga što si govorio u Narodnoj skupštini. I sad vas ja pitam – gde je tu pritisak SNS na pravosuđe u Republici Srbiji? Ko tu na koga vrši pritisak?Mogu da kažem da je Nebojša Stefanović žrtva loših presuda. Mogu da kažem da je Marijan Rističević žrtva lošeg protivustavnog i nezakonitog postupanja pojedinih sudija. Kao što mogu da kažem da se čitava afera Dveriliks zasniva na argumentima Milovana Brkića koji je protestovao ovde ispred zgrade Narodne skupštine, koji je ušao u anale srpskog novinarstva po tome što je tvrdio kako je Aleksandar Vučić opštio sa svojim sinom i kako je otac Aleksandra Vučića navodno neki Albanac sa Kosova i Metohije. Samo se vi krstite. Evo, to su argumenti na kojima vi zasnivate vaše famozne afere i zbog toga ne valja Aleksandar Vučić, zbog toga ne valja SNS, ne valja vam ministarka pravde, ne valja vam zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, samo vi valjate, a to koliko valjate rekao je narod. Čuo sam danas argument, kaže – mi smo protiv Vlade. Super, ali je narod za Vladu, narod je za Aleksandra Vučića, narod je svoje rekao pre neki dan i vi svi skupa koliko vas ima možete na glavu da se okrenete, ali da prekrojite političku volju naroda ne možete.(Srđan Gospodine Nogo, vi ste izneli određene konstatacije i postavili određena pitanja kao ovlašćeni predstavnik. Imali ste mogućnost u dodatna dva minuta kroz repliku, omogućio sam vam to, da pojasnite jer sam smatrao da ste se javili iz razloga

Molim vas, gospodine Milićeviću, član 104. Poslovnika – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Gospodin Martinović je kao ovlašćeni predlagač pet minuta govorio isključivo se osvrćući na moje izlaganje. On pre toga nije bio ni u kakvoj diskusiji sa mnom. Znači, celoga dana nismo vodili nikakvu diskusiju. Nadovezujući se na moje izlaganje on komentariše moje izlaganje i pogrešno ga protumačuje. Između ostalog, pominjao sam član 59. Zakona o sudijama i govoreći npr. da je ta njegova odredba protivrečna toj toj odrednici, što vi verovatno ne razumete, ne znam da li ste pravnik, nije ni bitno. Izdaje niz grubih kvalifikacija i neistina o onome o čemu sam ja govorio, navodeći npr. da je meni izvor informacija određena novina, a ja tvrdim da mi je izvor informacija, imam audio snimke, imam transkripte, neka druga institucija.Molim vas, dozvolite mi da u dva minuta odgovorim na jednu takvu činjenicu. Znači, nemate pravo da mi uskratite repliku. Ja nisam gospodina Martinovića isprovocirao, niti sam ga pominjao do sada pa da bude – prekidamo raspravu. Samo želim argumentovano da iznesem činjenice i ukažem prosto na moje izlaganje.

izneli niz konstatacija i postavili određena pitanja. Kažete da se gospodin Martinović osvrnuo na vaše izlaganje. A šta očekujete od predstavnika predlagača nego da odgovori na pitanja koja ste postavili i određene konstatacije?Smatram da nisam povredio

Dame i gospodo narodni poslanici, ako ste pažljivo pratili ono što sam govorio, nisam spomenuo bilo čije ime, sem što sam spomenuo jedino ime nekoga ko nije narodni poslanik, a to je Milovan Brkić i da se afera Dveriliks zasniva na tekstovima Milovana Brkića iz njegovog čuvenog tabloida, a to svako može da proveri ako uđe na internet sajt tog lista. Dakle, to su članci iz negde 2009, 2010. godine. U tom vreme ni sa Zoranom Ćopićem ni sa Darkom Šarićem ni sa bilo kim od tih lica apsolutno niko…(Srđan su nervozni ovi iz ove afere Dveriliks, ne znam šta im je, izgleda da im afera nije baš pošla za rukom, odnosno nisu uspeli da ubede građane Srbije da je Aleksandar Vučić najveći zlikovac u Republici Srbiji i da je on najodgovorniji za stanje u kome se Srbija nalazi.(Srđan Nogo: Nismo mi nervozni, vi ste nervozni.)Samo sam pomenuo da je izvor svih tih informacija, to govorim zbog kolega narodnih poslanika, a to govorim i zbog građana Srbije, pošto se ovde mistifikuju stvari. Nema ovde nikakvih Nema ovde nikakvih oznaka poverljivosti i tajnosti, nema tu nikakvih sudskih spisa, ima samo članaka i napisa Milovana Brkića i to je glavni i jedini izvor vaših informacija. Ako vi na tome bazirate vašu politiku, super, ja nemam ništa protiv toga, ali vam samo kažem da je tu vašu politiku narod na ovim izborima ocenio tako što vam je, kao što je rekao i kolega Orlić, ukazao poverenje u iznosu od 2,29%. Da ste, kako da vam kažem, malo politički mudri, mislim da biste vi sliku Aleksandra Vučića, koga neprestano spominjete, trebali da držite kao ikonu. Da taj čovek odluči da se ide na izbore, vi ne biste prešli cenzus, vi bi ste Narodnu skupštinu gledali eventualno u nekim informativnim emisijama. Prema tome, palite vi sveću, palite kandila Aleksandru Vučiću, molite se za njegovo zdravlje, inače Narodnu skupštinu biste mogli da vidite na razglednicama, u informativnim emisijama, na TV dnevniku, ali vi ovde u Narodnoj skupštini ne biste bili i to je potpuno jasno.Ponavljam još jedanput, zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama sam predložio upravo zato da bih promenio nešto u važećem zakonu. A vi mi kažete – e, a ovo što ste vi predložili, to je u sukobu sa onim što piše u Zakonu o sudijama. Pa ja i hoću da promenim Zakon o sudijama. Da li će mi to poći za rukom zavisi od toga koliko sam vešt u argumentaciji. Ako ubedim narodne poslanike da je dobro ovo što ja predlažem, ljudi će glasati za moj predlog, ako ih ne ubedim, neće. Ali ne možete da kažete da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama protivrečan sa Zakonom o sudijama. Nije. To je predlog da se nešto u Zakonu o sudijama promeni. Ja mislim da je to rešenje bolje zato što je zasnovano na Ustavu Republike Srbije. Ustav Republike Srbije, kada je u pitanju trajanje mandata predsednika suda, poznaje jedino dužinu trajanja mandata predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Ostalo je ostavio da se reguliše zakonom od strane Narodne skupštine. Da li je ovo što ja predlažem dobro ili nije dobro, to će narodni poslanici da ocene u danu za glasanje. Ne možete da dovodite u pitanje pravo narodnih poslanika da predlažu zakone Narodnoj skupštini.Svi vi iz opozicije, svi vi iz stranaka bivšeg režima ste uvek u kontradiktornosti sami sa sobom. Znate li šta je najveća zamerka ovom predlogu zakona, ono što sam ja uspeo da čujem? To što zakon nije došao, kaže, iz Vlade.Kada dođe zakon iz Vlade onda se kaže – e, a što narodni poslanici ne predlažu zakon? Vi sami sa sobom morate da se dogovorite kakvu tehnologiju rada vi u stvari hoćete. Kad zakon predloži Vlada – onda što je došao iz Vlade? Kad ga predloži neko od narodnih poslanika – a, to se Vlada sakrila iza narodnog poslanika. Šta ima Vlada da se krije iza mene ili iza bilo koga; Vlada koja je postigla najbolje rezultate u modernoj istoriji Srbije. Vlada koja uživa nadpolovičnu većinu, podršku građana Srbije, da se krije iza Aleksandra Martinovića? Pa, to je smešno.Dakle, smešno.Dakle, ja sam predložio ovaj zakon zato što smatram da su njegova rešenja bolja nego u važećem zakonu. Da li će Narodna skupština to da usvoji ili ne videćemo u Danu za glasanje. Kao što ćemo da vidimo, vidim da vi unapred seirite, čitate neke dokumente o nekim javnim tužiocima, radili su ovo ili ono, bogatili se itd. Jesu li se oni bogatili u vreme kada je SNS bila na vlasti?Jesu

kada je Milovan Brkić objavljivao tekstove u Tabloidu. U pitanju je 2008. godina, 2009. godina je u pitanju, 2010. godina je u pitanju. To su godine o kojima vi govorite. To su godine o kojima vi govorite. I ako neko kaže da nije dobro protumačen, ja tumačim građanima Srbije o kom vremenskom periodu se radi. Radi se o periodu kada je Srbijom vladao režim Borisa Tadića. Mi o tom vremenu govorimo. Za koga će Narodna skupština da glasa sa liste predloženih kandidata, za sudije, za javne tužioce, to je diskreciono pravo svakog narodnog poslanika da se izjasni.Samo nemojte nama iz SNS da lepite da lepite bilo kog kandidata za bilo koji sud i za bilo koje javno tužilaštvo. Jer, apsolutno nijedan od ovih kandidata nikakve veze sa SNS nema. Taj broj od 600 sudija

ne smeta mi što dobacuju gospodine Bečiću, to samo pokazuje koliko su nervozni i koliko nemaju argumenata.Građani Srbije treba da znaju da su javni tužioci, da su sudije, odnosno jedan deo njih radili radili u partijskom interesu stranke koja je 2012. godine smenjena sa vlasti voljom naroda.I, tekstovi Milovana Brkića odnose se na period kada je Srbijom vladao režim Borisa Tadića, jedino što je tačno, a što ste vi namerno ispustili da kažete, to je da je taj famozni Zoran Ćopić zaista imao kontakte sa određenim ljudima iz tadašnjih državnih struktura, samo ste zaboravili da kažete građanima Srbije da je Zoran Ćopić osuđen

da sude po Ustavu i zakonu. Do 2012. godine sudije su bile pod strašnim pritiscima.Da je to tako, govori vam slučaj Razvojne banke Vojvodine, Fonda za razvoj Vojvodine, Fonda za kapitalna ulaganja. Govori vam slučaj brojnih zloupotreba u republičkim ministarstvima kada niko od sudova nije mogao da uradi bilo šta protiv ljudi koji su bili protagonisti najveće pljačke u istoriji Srbije koja se desila u periodu od 2000. do 2012. godine i kada je preko pola miliona ljudi ostalo bez posla. Među njima su, gospodine koji mašete rukama i vaši koalicioni partneri, bivši, sadašnji, oni sa kojima trčite u strane ambasade, onima koje zovete u pomoć kad dobijete 2% glasova na izborima, e oni su krivi i za stanje u srpskom pravosuđu i za stanje u srpskoj ekonomiji. Mi se trudimo da to stanje popravimo i ono i ono što nam daje satisfakciju za naš rad to je što građani prepoznaju težak, mukotrpan ali celishodan rad i Aleksandra Vučića i Vlade koje je na čelu, pa i nas SNS. **Đorđe

109.Gospodine predsedavajući, cenim vašu popustljivost prema opoziciji, ali sve vreme dok je kolega Martinović govorio protivnička strana, evo vidite još jedno nepristojno ponašanje, još jedno ometanje govornika, ono su oni fini vaspitani, oni od Saše Jankovića, koji plediraju da dok neko govori da treba poštovati slobodu govora, koji govore o pravnoj državi. Sve vreme dok je kolega Martinović govorio kolega iz opozicione stranke, je dobacivao, je dobacivao, mahao rukama, evo nešto ću navući na pluća, pravio promaju, sve vreme je dakle dobacivao, što Poslovnik član 106. stav 3. kaže da nije dozvoljeno.Cenim tu popustljivost, ali u skladu sa članom 109. da ubuduće, ne sada, povedete računa kada se kolege tako razmašu, raspojasaju, kad dobacuju baš sve vreme i na takav način ometaju govornika, da ih upozorite da možete da im izreknete opomenu u skladu sa članom 109. koji za takve situacije to predviđa.Verujem da možda kod vas,

Zahvaljujem gospodine Rističeviću.Ne postoji verujte nikakav strah niti imamo dvostrukih aršina niti popustljivosti ni kada je reč o poslanicima pozicije ni kada je reč o poslanicima opozicije,

Niste spomenuti gospodine Nogo nijednog trenutka.Molim vas, vraćamo se na raspravu. Reč ima narodna poslanica Nataša Mićić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici ministarstva, gospodine predsedavajući, zaista je postalo simptomatično da mi poslanici provedemo više vremena i ukažemo više pažnje prilikom utvrđivanja dnevnog reda, ne kažem da to nije važno, ali danas smo tome posvetili pet, šest sati vremena, da bismo onda o temi dnevnog reda, o 44 spojene tačke imali ukupno vreme od samo pet sati, plus govori govori ovlašćenih predstavnika.Prosto to nije logično i zaista nema veze sa parlamentarizmom. Nadam se ubuduće, da ćete kada dođe do ovakve situacije poslanička većina barem predložiti duplo duže vreme za raspravu. Kad je ovako obiman dnevni red.A kada se inače na dnevnom redu ove Narodne skupštine nađu tačke koje su veoma važne kao što je pravosuđe, kada mi poslanici koji smo pozvani i izabrani da svojim odlukama ovde uređujemo pravosudni sistem, ili kada smo pak pozvani da učestvujemo u odlučivanju oko izbora nosioca pravosudne funkcije onda najmanje što možemo da uradimo jeste da pokažemo svest, ako je imamo, odnosno neki možda i nemaju, koliko su reforme pravosuđa zapravo do sada ukupno bile slabe i koliko daju slabe rezultate.Te reforme su prvo spore, onda su nedovoljne, onda često idu pogrešnim putem, a da ne govorim o toj situaciji da je totalno anticivilizacijski da mi političari predstavnici partija, uopšte učestvujemo u odlučivanju o pitanjima izborima nosilaca pravosudnih funkcija. Bilo da se radi o sudijama, bilo da se radi o predsednicima sudova ili o tužiocima. Prosto to jednostavno nema veze što je to potrebno da postignemo zbog akcionog plana, poglavlja 23, kojim usaglašavamo naše pravo sa pravom EU, potrebno je potrebno je da menjamo Ustav. Prosto, nije civilizovano, da partijski ljudi, naročito partije koje su na vlasti, dobijaju priliku da utiču u izboru nosioca pravosudne funkcije. I tu ponavljamo neku tradiciju, gde su te partije uvek starije, nego institucije. Jer koga će? Uglavnom će da traže informacije od partija i institucija, ali pre svega od partije. Tu trpimo štetu i građani ali i mi opozicione stranke.Prva tačka dnevnog reda je – Predlog o izmenama i dopunama Zakona o sudijama koji je podneo jedan narodni poslanik i mogu da se složim, da kažem da ne mora uvek Vlada i da je bolje da ponekad se i neki predlozi zakona koji predlažu narodni poslanici stave na dnevni red, ali ne mogu da se složim da je to tako mala izmena da je dovoljno da jedan jedini poslanik, ne razumem zašto to nije barem poslanička grupa ili poslanička većina ili barem grupa narodnih poslanika ili barem predsednik Odbora za pravosuđe, ali prosto je to neverovatno umanjivanje, ali nisu nebitne te promene.To skraćivanje mandata sa pet godina na četiri godine da bi se dalo na značaju Vrhovnom kasacionom sudu, može da bude sporno, ali ajde da kažemo ne mora, da bi bila bolja frekvencija, po meni je stvarno sporna odredba po kojoj mi ovde poslanici, zakonom dozvoljavamo mogućnost da oni koji su navršili svoj radni vek, mogu da produže da rade sve dok traje funkcija predsednika suda. Pa šta, malo li je u ovoj državi, nemamo dovoljno sudija, tužilaca, advokata, pravnika sa pravosudnim ispitom, pa nisu to neki koji odlaze iz ove zemlje. Imamo toliko školovanog kadra sa iskustvom i zašto bi mi umanjivali šansu nekom drugom da postane predsednik suda koji će možda dok ovaj završi svoj mandat možda neće imati priliku, možda će on završiti svoj radni vek. Na primer, pričam. Zašto bismo umanjivali šansu? Zašto bismo vezivali ruke Visokom savetu sudstva, da bude ograničen u tom pogledu da ako neko hoće da produži i ako je ispunio radni vek da on to može da učini. Potpuno nerazumno, i potpuno neracionalno pogotovo u zemlji koja ima dosta pravnika sa iskustvom i sa položenim pravosudnim ispitom. Ima ih i na birou sa iskustvom. Ne vidim potrebu apsolutno.Dalje što se tiče izbora tužioca, isto mislim da mi nismo pozvani, niti bi trebalo da me interesuju i biografije niti bi trebalo da me interesuju na koji način se to boduje, zato što to jedino i isključivo može da radi struka. Ne mogu ja da ulazim ni u pitanje kako su ti poeni uopšte, da li je to pravično opredeljeni broj poena, razumete? Dakle, samo struka isključivo struka.Sada,

Jel tačno da nam nedostaje 117 tužilaca ili zamenika tužilaca? A onda svaki taj tužilac ima skoro 1.200 predmeta. Jel to tačno? Zašto je došlo do tog uskog grla do zagušenja? Onda kako radi ova država, kako rade državni organi, kako smo dozvolili da toliko ljudi nedostaje na tako važnim funkcijama da bi ovaj pravosudni sistem mogao da funkcioniše? Vrlo prosto, vrlo razumno pitanje. pitanje. Stvarno tražim jedan minimum objašnjenja, a onda dolazimo na tačku 11. koja je za nas iz Liberalnodemokratske partije veoma značajna, zato što je za nas suočavanje sa prošlošću, a izbor tužioca za ratne zločine, jeste jedan od preduslova da budemo pravednije društvo, da možemo da se pomirimo sa susedima i da uživamo u dobrosusedskim odnosima.Zašto smo godinu i po dana čekali na izbor tog tužioca za ratne zločine? Zaista neshvatljivo. Evo mi smo dobili u aprilu predlog Vlade, jel tako? Državno veće tužilaca u septembru prošle godine, predložilo je Predsednik Vlade jhe rekao da će početkom decembra, podsetila sam se tih izjava, da će biti izabran početkom novembra, da bi onda rekao krajem novembra, da bi onda početkom decembra rekao do nove godine i na kraju evo nas sada sredina maja, znači godinu i po dana mi

Moramo da znamo šta je to. Ispade na kraju da je Narodna skupština bila najefikasnija, jer smo evo zakazali sednicu, našla se na dnevnom redu 11. maja, a Vlada je podnela taj predlog 25. aprila. Ja smatram da je to propust predsednika Vlade. Još jedna od tamnih mrlja u njegovom mandatu. To je za nas veoma važno pitanje. Na kraju krajeva to je političko pitanje, koje takođe utiče na kredibilitet jedne zemlje. Ne možete vi da zahladnite odnos sve sa jednom državom, diplomatske odnose sa jednom državom sa kojom smo uvek imali dobre odnose, mislim na Francusku, neka me ispravi neki istoričar ako grešim, ali mislim da je ovo prvi put da su zahlađeni ti diplomatski odnosi, zato što Francuska država, odnosno francuski sudovi nisu udovoljili našem zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja. To je bio razlog da mi zahladnimo, po prvi put u istoriji diplomatske odnose.Kakav kredibilitet imamo mi, onda sa pozicije da da nam je Francuska isporučila Ramuša Haradinaja, nadležan da podigne optužnicu, bio bi državni tužilac za ratne zločine, koje ova zemlja nema godinu i po dana. Jel to tačno? tačno? To je prosto urušavanje ugleda zemlje.Drugo što se tiče tužioca za ratne zločine, videla sam da je Vlada još prošle godine u februaru usvojila Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. zločina. Postavlja se pitanje zašto to nije uradilo i Tužilaštvo za ratne zločine. Prošlo je toliko vremena. vremena. Jedna od najnovijih vesti, evo na sajtu, jeste da je 6. aprila ponovo podignuta nova i proširena optužnica za slučaj ratnog zločina u vozu na

tu optužnicu. Trebalo bi imati u vidu da zaista jeste, protekom vremena, prošle su 24 godine, dokazi se teže nalaze, neki svedoci nisu ni živi ili nisu u stanju da mogu… Dakle, interes ove zemlje, protivim se svim onim kolegama koji su bili za to da se ovo Tužilaštvo i specijalni sud, ne. Interes ove zemlje je da državni tužilac za ratne zločine i Sud za ratne zločine i dalje postoji, jer je to jedini način da se suočimo sa prošlošću i da zaista postanemo pravednije društvo.Takođe bih spomenula, a u vezi sa ovim, da godinu i po dana Vlada nije predložila čoveka koji će da bude tužilac za ratne da je taj DOS, koji se tako često kritikuje i spominje kao nešto najgore što se desilo ovoj zemlji, ja sam, recimo, već tokom prošle sednice pominjala neke zakone gde je DOS podigao standarde koji se danas ne ispunjavaju. ispunjavaju. Na primer, govorila sam o Zakonu o javnim nabavkama, u pogledu suzbijanja korupcije, da je usvojen za vreme DOS-a, pa o Zakonu o Radiodifuznoj agenciji, da je tada, naravno, poboljšani su, stvoreni su uslovi za bolje ostvarivanje slobode medija. Danas ću da kažem da je ovaj zakon usvojen Zakon o organizovanju i nadležnosti organa za procesuiranje ratnih zločina, zapravo, taj zakon je donet 1. jula 2003. godine i državni tužilac za ratne zločine je izabran u istom mesecu, znači 20. jula 2003. godine, i on je tu dužnost vršio do 31. decembra 2015. godine, od kada nemamo nemamo tu instituciju.Imamo, dakle, vršioca dužnosti, njegovog prvog zamenika koji ga menja, i za kojeg, pravo da vam kažem, nije jasno kada je već čovek tu godinu i po dana, zašto se njemu nije ukazalo poverenje. On jeste predložen, ali očigledno da je tu bio neki problem, da li on nije opravdao zahteve koji koji su ispred njega bili, ili jeste, prosto smo trebali da dobijemo neko objašnjenje.Na samom kraju, rekla bih još da da bi trebalo da se potrudimo, svako od nas, da na neki način i mapira probleme u pravosuđu, čisto da pokažemo da posedujemo svest da krećemo ka tim izazovima i da će svako na svoj način da pokuša da doprinese da ta situacija u našem pravosudnom sistemu bude bolja. Onda sam ja samo onako iz nekog i ličnog iskustva i mapirala neke probleme koje bi trebalo da ispravljamo u buduće.Prvi problem jeste ovo o čemu sam govorila, negativna selekcija prilikom izbora sudija. Prosto, ne može to da bude partijska, i ne sme da bude. Tek tada ćemo dobiti i na poboljšanju kvaliteta i na poboljšanju efikasnosti pravosuđa, jer to često dovodi i do nestručnosti. Prosto, ta negativna selekcija dovede i do izbora nekih i nestručnih ljudi.Drugo, ljudi.Drugo, šta je jako pogubno, to je neodgovornost za loš rad. Ne funkcionišu disciplinski organi Visokog saveta sudstva. To je ono što je takođe problem. Retko se kada otvaraju pitanja odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije, da ne govorim koliko je zastarelih presuda do sada. Ko odgovara za to, a recimo, odgovorne su sudije. Mislim, poznati su neki slučajevi, npr. slučaj Pahomije ili slučaj prebijenih otporaša u Požarevcu, ima tih slučajeva ko zna koliko. Ne znamo ni koliko ih ima i ko je za to odgovoran.Dalje, sudije su prilično skoncentrisane na brojke, da završe, jer su preopterećene, da završe što veći broj predmeta, to onda ide na štetu kvaliteta suđenja i pravde uopšte.Dalje, problem jeste stvarno i loša organizacija sudova, nedostatak prostora i tehničkih sredstava. Neodgovoran odnos prema arhivi, to nikada niko nije spomenuo, a prosto, i to je važno. To je važno za funkcionisanje pravosuđa, za praksu pravosudnu, za izgradnju svih tih institucija. Da ne govorim dalje, dugotrajni sporovi, itd, itd, pa čak i kršenja, čak i donošenje zakona i mera koje se preduzimaju na taj način da na kraju predstavljaju kršenje prava građana, kao što je npr. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, gde je Ministarstvo pravde prelaznim odredbama ostavilo na volju sudovima da pojedinačno, znači, imaju diskreciono ovlašćenje da primenjuju ta uputstva, ili ne, da se ponašaju slobodno, što je dovelo do obustave velikog broja. Stotine hiljada predmeta je obustavljeno zato što zato što je to prosto…Takođe, naravno, problem je i strah sudija da sude u predmetima gde je tužena Republika Srbija i možemo slobodno reći da nezavisnost nije postignuta i da moraju, kako sam već rekla, i sudije i tužioci, da mora da bude vidljivija njihova odgovornost. Njihova odgovornost, verujte, nigde, apsolutno nigde nije vidljiva. I bolje na to bi trebalo da utičemo kao parlament, a ne, recimo, na te puke izbore za koje niti smo pozvani, niti smo sposobni to da vršimo, a i kažem, mogu samo benefit imati partije na vlasti i niko drugi.

odlučuje o nosiocima javnotužilačke funkcije, kao i o izboru sudija, i to upravo dolazi od strane onoga ko je imao itekako mogućnost ukoliko smatra da to nije civilizovano da promeni, nekoliko godina, i da izvrši te izmene Ustava i zatim, izmenu Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu.Tačno je da se Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, obavezala da će se smanjiti politički uticaj kada je reč o izboru nosilaca pravosudne funkcije. To je konstatovano i Akcionim planom za Poglavlje 23 i to je ono na čemu Ministarstvo pravde itekako intenzivno radi.Verovatno vam je poznato da postoji Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, koja se itekako bavi ovim pitanjem, da je izvršena analiza ustavnih odredaba, koja se odnosi na izbor sudija i javnih tužilaca i upravo na osnovu te analize uslediće predlog amandmana koji će jednog dana biti na dnevnom redu u Skupštini da se o njima raspravlja. Ali, sve dok Ustav ne izmenimo, mislim da svi ovde treba da poštujemo i ustavne odredbe i zakone i da u skladu sa time sprovodimo postupak nosilaca pravosudnih funkcija.Kada je reč o izboru javnih tužilaca, o kojima danas ovde raspravljamo, moram da istaknem po ko zna koji put da je ovo možda do sada najtransparentniji proces izbora, s obzirom da sam već i napomenula da Vlada nije vršila korekcije lista koji je dostavljen od strane Državnog veća tužilaca, već je upravo prosledila Narodnoj skupštini one kandidate za koje je struka, većina članova Državnog veća tužilaca su upravo sami tužioci. Neke odluke prilikom predlaganja su donete, što bi pojedini članovi takođe Državnog veća tužilaca rekli preglasavanjem ministra. Ja kao neko ko možda nije bio za nekog od ovih kandidata moram da poštujem volju većine, a samim tim je i Vlada poštovala isto to, pa je sve te kandidate prosledila Narodnoj skupštini. Smatram da dok god Narodna skupština bira javne tužioce može da raspravlja i o njihovoj stručnosti i njihovoj dostojnosti.Kada je reč o izboru tužioca za ratne zločine, nije tačno da Vlada godinu i po dana nije predložila, s obzirom da je bio prvobitni predlog koji nije prošao u Narodnoj skupštini i Državno veće tužilaca je raspisalo novi konkurs u februaru 2016. godine. Ni sami tužioci nisu bili tako revnosni, niti su žurili sa predlaganjem kandidata, nego su tek nakon sedam meseci okončali postupak predlaganja, rangiranja i tek krajem septembra dostavili predlog Vladi Republike Srbije.Ukoliko Srbije.Ukoliko ste pratili na početku moje izlaganje, ja sam vam ukazala da i tom prilikom nisu predloženi svi kandidati za osnovna i viša javna tužilaštva, da je Državno veće tužilaca u septembru odlučilo ponovo da raspiše konkurse za pojedina tužilaštva, tako da smo tek konačne liste dobili u januaru i smatram da je bilo celishodnije da o svim tužiocima raspravljamo na jednoj sednici Skupštine, a ne da se to odvija u više etapa.Ne bih rekla da je Tužilaštvo za ratne zločine bilo onemogućeno da radi. Ukoliko posmatrate statistiku rada Tužilaštva za ratne zločine, tokom 2016. godine i 2015. godine, možete da vidite da je u prethodnoj godini podignuto 15 optužnica za razliku od 2015. godine kada nije podneta nijedna kada smo imali tužioce za ratne zločine, a u trenutku kada tužilaštvom rukovodi prvi zamenik imali smo podignutih 15 optužnica, što znači da tužilaštvo i te kako može da radi.Kada radi.Kada je reč o slučaju Ramuša Haradinaja i da li je neko mogao da postupa ili ne, ili podiže optužnicu, postupak protiv Ramuša Haradinaja i te kako se vodi u Tužilaštvu za ratne zločine i postoji zamenik koji je zadužen predmetom i može da postupa neovisno od toga da li imamo tužioca izabranog ili ne.Da ne.Da li je skandalozna odluka Vlade Republike Srbije kada je reč o odnosu sa Francuskom? Rekla bih da nije. Smatram da je skandalozna odluka francuskog suda. Poštujem i te kako samostalnost i nezavisnost sudova kada donose svoje odluke, ali kada pogledate odluku koju smo mi imali prilike da dobijemo, a to jasno upućuje da je odluka i te kako politička i nijednog trenutka, čak ni sam francuski sud nije rekao da Srbija nije nesposobna da sudi i da obezbedi osnovne garancije postupka zaštite i prava odbrane Ramušu Haradinaju. Naprotiv, to je i istaknuto u samoj odluci i čak šta više na 25 strana u potpunosti se objašnjava kako je zahtev za ekstradiciju osnovan, da su ispunjeni svi uslovi za to, čak je odbijen i svaki prigovor Ramuša Haradinaja, koji je izneo u samom postupku, da je postupak zastareo, da je reč o političkim motivisanom postupku, da je on već pravosnažno oslobođen. Svaki od tih postupaka je sam sud u Kolmaru i utvrdio da su ispunjeni uslovi za vođenje postupka, da reč o postupku koji se vodi pred srpskim organima nije isti postupak protiv koga mu se sudilo pred Haškim tribunalom, gde ne postoji zastarelost krivično gonjenja i da su ispunjeni uslovi da se taj postupak vodi.Nažalost, skandalozna je poslednja strana te odluke gde, čak verovatno, ni pravnik sa prosečnim znanjem ne bi mogao da poveruje u ono što je napisano, a to je da bi mu njegovim izručenjem bila naneta veća šteta po njegovu ličnost. Moram da ukažem da je Francuska, kada je reč o Međunarodnoj konvenciji za ekstradiciju, prilikom usvajanja i ratifikovanja te konvencije, u pogledu ove okolnosti istakla samo, odnosno usvojila rezervu koja se odnosi na bolest i starost. Mislim da nijedan od ovih kriterijumima nije ispunjen kada je reč o ovom optuženom licu, čak se ni samim tim kriterijumima francuski sud nije bavio.Ono što je skandalozno i poražavajuće je da je razlog zbog koga je odbijen zahtev za ekstradiciju taj da je Ramuš Haradinaj politička javna ličnost na tzv. Kosovu, da je učestvovao u oružanim sukobima, da je pripadnik države koju Republika Srbija ne priznaje. Ne znam ko bi mogao uopšte da prihvati ovakvo obrazloženje i da ga podvede pod to da bi o ovim razlozima koji su navedeni njemu bila naneta lična šteta, vođenjem i ekstradicijom Republici Srbiji. Svakako odluka francuskog suda jeste sramna i skandalozna i mora da utiče na diplomatske odnose koji postoje između Republike Srbije i Republike Francuske.Ono što se tiče samog postupka izbora, još jednom moram da kažem da je Vlada Republike Srbije u potpunosti ispoštovala ono što je Državno veće tužilaca dostavilo i upravo je struka presudila kada je u pitanju predlaganje svih ovih kandidata. Kada govorimo o odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije, svakako, kao ministar pravde, smatram da na tome treba i te kako raditi. Iako nisam predstavnik predlagača, ispred Visokog saveta sudstva, ali kao član tog tela i te kako moram da istaknem da disciplinski organi i te kako rade i u toku prethodne godine imali smo nekoliko razrešenja sudija upravo zbog teških disciplinskih prekršaja.Pomenuli ste, ne znam u kom kontekstu, i Zakon o izvršenju i obezbeđenju, navodeći da je prelaznim odredbama ovog zakona ostavljeno diskreciono ovlašćenje sudovima. Nisam sigurna da sam vas najbolje razumela. Prelaznim i završnim odredbama je bilo omogućeno izvršnim poveriocima da se odluče da li će svoj postupak da nastave pred sudom ili ne. Upravo na osnovu onoga što je sam izvršni poverilac, koji je svakako najzainteresovaniji za sam postupak, da se on okonča, uradio, na osnovu toga je došlo do da skrenem pažnju da se, kada je reč o primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nekada vrlo često maliciozno govori da je došlo do obustave postupka. Upravo ove prelaze i završne odredbe su posle dugo godina naterale same sudove da ažuriraju svoje predmete i da faktičko stanje prilagode sa stanjem sa stanjem u spisima predmeta i sa evidencijama koje vode, jer bili su brojni predmete gde su veliki poverioci i prethodnih godina dostavljali dokaze da su dugovi bili izmireni, samo što sudovi to nisu ažurirali i nisu te predmete označavali kao rešene. Ovo je upravo bio jedan od načina da kroz primenu novog zakona ažuriramo statistiku i konačno dođemo do tačnog broja predmeta koji opterećuju sudove ili ne, da se ne bi stalno povlačila brojka od blizu dva miliona starih izvršnih predmeta koji su vrlo često i opravdanje za nerad i dugo trajanje postupaka. Hvala.

na ono što se otvaralo kao tema diskusije. Mislim da je bilo dovoljno vremena da svi koji su govorili po 20 ili po 40 minuta, kao ovlašćeni predstavnici po ovoj tački dnevnog reda, kažu svoje stavove. Valjda ovde nema toliko strpljenja da se čuje reč opozicije.Mislim da to obeležava današnji dan i rad Skupštine. Mislim da je važno reći to da institucija Skupštine, institucija pravosuđa, Ministarstva pravde ne nosi veliko poverenje građana u Srbiji i toga smo svi svesni. Možemo da se složimo oko zajedničkog cilja da pravosuđe, pravosudne organe oslobađamo što više od uticaja politike.Trebalo

poverenja građana u instituciju Skupštine Republike Srbije, u instituciju ministarke pravde, u instituciju pravosudnih organa u Republici Srbiji. To je odgovornost, ne samo vladajuće većine. Ja to osećam kao odgovornost i kao šef poslaničke grupe jedne od opozicionih stranaka.Danas smo počeli rad Skupštine tako što je poslanički klub

predsednik vaše koalicije predložio i koji je usvojen, a o kojem danas govorimo. To je jedan od tri sistemska zakona o kojima ću ja govoriti, jer u 43 tačke dnevnog reda imamo tri zakona. Jedan je zakon o promenama Zakona o izboru sudija, imamo zakone o potvrđivanju zajmova i imamo izbore, a ja neću govoriti o pojedinačnim rešenjima, o imenima i prezimenima. Koleginice i kolege će u sutrašnjem danu za raspravu govoriti detaljnije o tome.Probaću da doprinesem tome, još jednom kažem, iz odgovornosti da zajedno gradimo ozbiljnost ove institucije, jer sam siguran da ćemo imati kvalitetnije zakone i veće poverenje građana i sigurno uspešniju implementaciju svega onoga što ovde usvojimo, ukoliko ubedimo građane da zaista radimo na njihovu korist i na njihovo dobro. Zbog toga je bitna i ta atmosfera u kojoj radimo i zbog toga je važno i neodvojivo i ovo pitanje atmosfere i načina rada u Skupštini.Nažalost, Skupštini.Nažalost, sigurno neće doprineti poverenju i onome što ste vi rekli, a to je cilj, ne samo postizanje i otvaranje poglavlja 23. i taj put ka evropskim integracijama, nego svakako, pre svega, veće poverenje građana u pravosudne organe u Srbiji. Da li ćemo ih sticati na takav način, što ste vi, kao ministarka pravde, dovedeni u situaciju da ovde u ime Vlade branite jedan zakon, koji nije Ministarstvo pravde podnelo ovoj republičkoj Skupštini, podnela ga je jedna od stranaka, u stvari šef poslaničke grupe SNS, jer je očigledno lako zaključiti da je to ne sistemski zakon, nego zakon koji je motivisan političkim motivima? Zbog čega to kažem? Čuli smo argumentaciju da je jedan od najvećih motiva da predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji se bira na način koji je definisao Ustav i na rok od pet godina, ali u jednom mandatu, izjednačavamo ili stavljamo u bolju poziciju od predsednika ostalih sudova u Republici Srbiji, time što ćemo njih birati i što ćemo njima skraćivati mandat na četiri godine, ali, naravno, u dva mandata i mogućnosti da imaju svoj reizbor i mogućnost da osam godina upravljaju sudovima. Mislim da ta nedoslednost, upravo u tome da predsednik Vrhovnog kasacionog suda po Ustavu ograničen na pet godina mandata, se stavlja u poziciju koja nije, na neki način, ravnopravna sa predsednicima osnovnih sudova i njihovim izborom od osam godina.Mislim godina.Mislim da je važno i to reći, na koji način je ova tačka dnevnog reda ušla u proceduru i na koji način smo je usvojili, i to po hitnom postupku. Jedno od obrazloženja zbog čega se usvaja po hitnom postupku je i to da je predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, kaže da je potrebno usvajanje Predloga zakona po hitnom postupku zbog mogućih štetnih posledica po funkcionisanje pojedinih sudova, ukoliko se ovaj predlog ne usvoji. Šta to znači? Da vi niste mogli da imate tu procenu u Ministarstvu pravde? Da li će to, i mene interesuje, na koji način bi to ugrozilo rad pojedinih sudova? Mislim da u tom smislu dugujete odgovor i nama poslanicima, ali još jednom kažem, stavljeni ste u poziciju koja zaista nije nimalo zahvalna.Ono što je važno u tom zajedničkom cilju, i verujem u iskrenost tog cilja, da depolitizujemo sudove, pravosuđe, a to je da je prethodno rešenje sa petogodišnjim ciklusom upravo primarno donešeno zbog toga što preskačemo taj magični ciklus od četiri godine, ciklus demokratskih promena i demokratskih izbora. Mislim da je taj petogodišnji ciklus, upravo, garancija da možemo da preskočimo politička odlučivanja i to da imamo neki kontinuitet u nekim od važnih institucija. Na ovaj način, izjednačavanje ciklusa od četiri godine, izbornih ciklusa, koji su kod nas još i kraći, dovodimo, naravno, u situaciju svakog od nas da se pitamo da li je taj motiv izjednačavanja demokratskog ciklusa, izbornog ciklusa sa izborom i samih sudija, tužilaca, predsednika sudova, upravo sa motivom da se biraju biraju na taj direktni politički način.Zbog toga mislim da je to loše rešenje i zbog toga nije dosledno, a pomenuo sam, pre svega, zbog neusklađenosti sa načinom izbora i definicijom Ustava, koji kaže na koji način se bira predsednik Vrhovnog kasacionog suda. I vi ste pomenuli da, potrebno je, definisati to Ustavom i mislim da nije dobro na ovaj način menjati, nedovoljno dosledno i mislim da, u tom smislu, treba raditi da ova Skupština, braneći institucije i pravosudnog sistema i institucije Skupštine može da razgovara na taj način.Druga važna stvar koja ukazuje na vašu nezahvalnu poziciju, koju ni na koji način ne želim da zloupotrebim, jer mislim da je važno ovde razgovarati, a malo smo govorili o tome, a to su Zakoni o potvrđivanju zajmova i pre svega zajmovi za restrukturiranje i razvoj i reformu javnih preduzeća u Srbiji. Pominju se javna preduzeća u energetici, sistemi koji su važni za život Srbije svih narednih godina, dakle, sistemi koji prevashodno odlučuju o privrednom razvoju ove naše zemlje.Zbog čega mislim da ste zaista u nezahvalnoj poziciji? Vama ne mogu da postavljam ta pitanja, ali zbog javnosti želim da kažem da smo mi pre godinu i po dana ovde, u ovoj Skupštini, usvojili Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji, projekat restrukturiranja EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj 200 miliona evra. Dakle, i danas treba da donesemo odluku o tome da se zadužimo novih 200 miliona evra i to otvara više pitanja. Dakle, nije lako odlučivati o tih 200 miliona evra ukoliko nemamo informaciju ministra finansija, državnog sekretara, ili direktora Uprave za javni dug. Neko od njih je trebao da bude ovde, da nas upozna sa stanjem javnog duga u Republici Srbiji, sa time na koji način će ovakva odluka uticati na javni dug Republike Srbije, budućnost Srbije i na našu odgovornost za to kakvu državu i institucije o kojima smo i na početku govorili ostavljamo našoj deci.Mislim da je nedovoljno odgovorno da na ovakav način dobijamo informaciju o ovako važnom zakonu i samo 200 miliona evra novog zaduženja Republike Srbije. Javni dug nije jedini razlog. Mislim da je važno, i o tome smo govorili, da kao narodni poslanici dobijemo informacije o efektima zakona za koje smo ovde glasali. Kakvi su efekti ovog zakona koji smo usvoji pre godinu i po dana i duga od 200 miliona evra, za restrukturiranje

primarni uticaj na tako mali rast bruto društvenog proizvoda je pad proizvodnje u EPS-u od 18,5%. Znači, u prvom kvartalu skoro 20% u proizvodnji struje. Šta to znači za privredu Srbije? Svesni smo valjda toga.Da toga.Da li imamo dovoljno parametara bez prisustva ministra finansija, bez državnog sekretara, da sada na pravi način razgovaramo o novom dugu? Ovo je prvo zaduženje od 200 miliona evra. Sada možemo da napravimo analizu, šta nam je doneo taj dug od 200 miliona evra i naše pritiskanje tastera i ta odluka? U redu je korporativizacija, restrukturiranje EPS-a i pad, efekat posle svega toga, veći javni dug za 200 miliona evra i pad proizvodnje struje za 20% u prvom kvartalu ove godine.Šta će nam doneti onda ovaj zajam, o kome sada razgovaramo? To sam hteo da pitamo ministra finansija, ministra koji se bavi energetikom i one ljude koji mogu da odgovore na meritoran način o svemu ovome. Na koji način možemo da odlučujemo o ovome. To je pitanje. Da li je tih 200 miliona evra potrebno za opštu atmosferu koja je u najvećem broju ovih javnih sistema koji su predmet ovog našeg odlučivanja i EPS, i Srbijagasa, i Železnice Srbije, pre svega, u načinu na koji će smanjiti broj upošljenih u ovom sistemu?Mi smo već govorili o tome, u stavu u kome se stvara atmosfera u kojoj je Srbiji stalno potreban mentor, u kojoj u Srbiji nema dovoljno …. **Veroljub Arsić** Gospodine Ćiriću, ja vas molim da se vratite na temu dnevnog reda. Vi stvarate situaciju u Srbiji da je potreban mentor.Samo

koji je programski, koji je opredeljen Zakonom o budžetu i kojim se vraćaju dugovi iz 2010. i 2011. godine. Znači, o tome govorite, a ne govorite o EPS-u. **Goran Ćirić** Dozvolite vi meni da završim, jer ja govorim upravo o

zajmoprimcu preko nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije doneti plan optimizacije radne snage za period 2016-2019. godina, kojim se utvrđuju srednjoročni ciljevi, proces optimizacije, otpremnine, kriterijumi za selekciju, žalbeni mehanizmi i predviđeni vremenski okvir za smanjenje broja zaposlenih – 200 miliona evra. Ja mislim da je legitimno pitanje za svakog od nas, svakog građanina Srbije, svakog radnika EPS-a, svakog radnika bilo kog javnog preduzeća u Srbiji. Da li je to naš ključni cilj – restrukturiranje i zaduživanje od 200 miliona evra za tu vrstu potreba i tu vrstu aktivnosti, plus onih prethodnih 200 miliona pre godinu dana ili godinu i po dana, ili je cilj da tih 200 miliona evra investiramo u nove kapacitete, u povećanje proizvodnje, u nove hidroelektrane, u održavanje blokova u termoelektranama, da bismo održali i povećali proizvodnju?To jeste pitanje za sve nas. Ja ne znam zbog čega bismo izbegavali te teme i zbog čega bismo tako poslušno pritiskali dugmad i rekli – glasamo, u svakom slučaju, za ovakvu vrstu zaduženja? I tu ću stati, na ovu temu. Ali, i vi znate dobro, evo, posle pet godina, pominjanja o tim režimima Borisa Tadića, evo, sada, o petogodišnjem režimu Aleksandra Vučića, 15 milijardi evra javnog duga u julu mesecu 2012. godine, 25 milijardi evra, evo, 31. mart, jer ću se pozivati samo na podatke, pošto kažete da ne govorimo o oficijelnim podacima, na podatke Uprave za javni

Ovaj način na koji vodite Skupštinu je još jedna potvrda onoga o čemu sam govorio na početku. Ako mi izbegavamo ove teme, zarijemo glavu u pesak i ne govorimo o ključnim izazovima kod svakog od ovih zakona,

da imamo odgovornost za sve te sisteme koji su podržani ovim zakonom o novom dugu, i EPS i „Srbijagas“ i „Železnica Srbije“, ne tako što ćemo postajati vlasnici i upravitelji tih javnih preduzeća, nego tako što ćemo ih učiniti vrednijima i tako što ćemo investirati u njih i sačuvati ih za buduće generacije. Ja probam da govorim o budućnosti i načinu na koji ćemo odlučivati o ovim zakonima, tako što ćemo brinuti o tim sistemima.

zakona, želim da obavestim kolege narodne poslanike, želim da obavestim građane Srbije, da je Demokratska stranka po ko zna koji put pokušala da obmane narodne poslanike i da obmane građane time što svesno iznose neistinu.Predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke je jutros bio na sednici Odbora za finansije, gde su mu vrlo precizno saopšteni sledeći podaci u vezi Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. To mu je saopštio gospodin Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug. Evo o čemu se radi. Ovo govorim ne zbog njih, jer njima očigledno ne vredi mnogo objašnjavati, oni su tu da bi pokušali da zamagle i zamute situaciju, a mi iz Srpske napredne stranke ćemo pokušati da iznesemo činjenice. Dakle, predsedniku Poslaničke grupe Demokratske stranke i svim članovima Odbora za finansije je saopšteno sledeće:Ovaj zajam je u stvari reprogram zajma koji ste uzeli vi u vreme kada je 2010. godine kreditni rejting Srbije bio takav da smo uzimali kredite po kamatnim stopama od od 5, 6, 7 i više posto, a ovaj zajam o kome ste vi sad tako dramatično govorili, kao nekoj kugi za ekonomski život Srbije, je uzet po kamatnoj stopi od 2,2%. To pokazuje koliko je kreditni rejting Srbije u svetu skočio i u stvari to pokazuje koliko srpska ekonomija jača.Takođe, vama je saopšteno jutros, ali vi to iz nekog razloga krijete od javnosti i nećete da kažete nego ovde verovatno pokušavate da zloupotrebite činjenicu da trenutno nema predstavnika Ministarstva finansija u u Narodnoj skupštini, dakle, vama je saopšten i sledeći podatak – da je javni dug Republike Srbije na dan 31. decembra 2016. godine iznosio 24,8 milijardi evra, a da na dan 1. aprila 2017. godine iznosi 24,1 milijarda evra, što znači da smo mi

sa kojima nas je zadužila Demokratska stranka po prvobitnom zajmu iz 2010. godine, kada nam je kreditni rejting bio takav da smo uzimali faktički zelenaške kredite, jer nas je svet ocenjivao kao jednu ekonomsku crnu rupu u Evropi. Da vas podsetim, gospodine Ćiriću, tada je bruto društveni proizvod bio negativan, imali smo minut četiri

vratili dugove sa kojima ste nas vi zadužili, samo je ovaj zajam mnogo jeftiniji nego zajmovi koje ste vi uzimali.Ako iko nema uzimali.Ako iko nema moralno pravo da govori o kategorijama kao što su dugovi, zaduživanje, pljačke, privatizacije, stanje javnih finansija – to je Demokratska stranka. To je stranka koja je upropastila srpsku ekonomiju, to je stranka koja je upropastila srpske javne finansije, to je stranka koja je, između ostalog, upropastila i one ljude u „Goši“ u Smederevskoj Palanci, pa im sad Vlada Republike Srbije isplaćuje jednokratnu pomoć od 65 hiljada dinara i u narednih 16 meseci, ako se ne varam, još po 30 hiljada dinara.Samo da znate, Vlada Srbije je u mogućnosti to da radi upravo zato što smo ozdravili naš sistem javnih finansija, zato što imamo zdrav budžet i zato što se danas zadužujemo po kamatnim stopama koje su neuporedivo niže nego u vreme kada ste Srbijom vladali vi, ali vi sve to, gospodine Ćiriću, znate. Jutros su vam saopšteni ti podaci, ali, evo, vi iz nekog razloga hoćete da uplašite građane Srbije kako se mi u stvari dodatno zadužujemo. Ne. Mi vraćamo dugove sa kojim ste nas vi zadužili i kao što vidite, samo za prva četiri meseca ove godine uspeli smo da vratimo 700 miliona evra.

Kao prvo, nikada vama neću uskraćivati pravo da govorite, pošto ste rekli – vi nemate prava da govorite. Ovde svako ima prava da govori i to je funkcija Skupštine. Dakle, svako ima prava da govori, a posebno kada govori o brojevima, o struci i kada se ne obraća lično i kada ne vređa niti poslanika lično, niti njegovu decu, niti njegovu porodicu. To nikada niste mogli da čujete od mene i ja ću braniti pravo svakog da govori u ovoj Skupštini, pa i vas.Ali, moram da kažem, naravno, slušao sam pet godina i slušam pet godina tu priču, svi su u Srbiji čuli. Vi ste se zaduživali skupim kreditima, mi smo samo vraćali skupe kredite, a otkud onda od 15 milijardi nasleđenog javnog duga 2012. godine sada 25 milijardi? Deset milijardi više. Da ste vraćali samo skupe dugove, smanjivali biste kamate, a dug bi ostao 15 milijardi. Jednostavna je računica, za to ne treba biti ekonomista, ne treba biti makroekonomista.Dakle, deset milijardi evra za pet godina veći javni dug.

Gde su efekti? U redu je, ostalo nešto ali je važno upoznati javnost sa tim. Ja upravo pozivam i vas i sve ostale da govorimo o tome. Kada sam govorio o ovom zakonu, upravo sam pozivao sve nas da jačamo instituciju, da ohrabrujemo jedni druge, da govorimo otvoreno o svakom izazovu, o svakom problemu, o svakom zakonu i efektima koje ti zakoni donose. Na takav način možemo da gradimo ozbiljnu državu.

Ako želite da polemišete i da se obračunavate sa opozicijom i sa DS i sa poslanicima DS, morate da siđete među narodne poslanike i da prepustite mesto predsedavajućeg nekome drugom. Ne možete odatle da prekidate gospodina Ćirića pet puta u toku njegovog izlaganja. Jasno pročitajte član 100. i siđite pa mu odgovorite sa mesta gde sede narodni poslanici, jer tako piše u Poslovniku.Kada toliko dobro radite i kada kažete da imate suficit u budžetu, a zašto se onda zadužujete? Zašto uzimate kredit kada vam toliko dobro ide?

vi ste upravo prekršili Poslovnik, zato što ste govorili o povredi kojoj nije bila, ja sam saslušao kolegu Ćirića, uopšte ga nisam prekinuo u izlaganju od dva minuta. Je li tako?E, sad, pošto znate da povreda Poslovnika može da se ukaže po neposrednom kršenju Poslovnika i zarad javnosti da vam kažem. Gospodin Milojičić, sačeka da drugom poslaniku da reč, a onda skače iz klupe sa Poslovnikom…(Radoslav bi se predstavio kao narodni poslanik. Tačno je tako, jer sam gledao i u monitor dok sam davao reč gospodinu Martinoviću, vi ste tada viknuli – Poslovnik i tada se upalilo vaše ime ovde na monitoru. Tako da, smatram da je ovo jedna najobičnija zloupotreba prava na povredu Poslovnika.Da li želite da se o tome Skupština u danu za glasanje izjasni?Naravno, izjasniće se.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, evo vidite, fino, vaspitano, pristojno ometanje, a malopre je njihov predstavnik govorio o tome da svako ima pravo da govori. Izgleda da se to pravo ne odnosi na mene. je njihovo pravo, selektivno pravo me nešto asocira na neka čudna totalitarna vremena, na neke diktature kada je nekome bilo zabranjeno da reklamira recimo Poslovnik,

vezi člana 103. dajem za pravo ste što ste rekli malopre, ali ste propustili priliku da primenite i u praksi stav 8. i da poslaničkoj grupi koja je zloupotrebila, čiji je predstavnik očigledno zloupotrebio to pravilo, zloupotrebio mnogo što šta, ali niste primenili stav 8. i oduzeli toj poslaničkoj grupi dva minuta od vremena za raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Pošto je ona objedinjena, očekujem da vi ta dva minuta njima oduzmete, shodno onome što ste sami rekli. Hvala. Zahvaljujem kolega Rističeviću.Možda ste u pravu da sam trebao tako da postupim, ali evo kolega Aleksandar Martinović je rekao da neko nema moralno pravo da govori o nečemu, a taj kojem je to rečeno izvrnuo je reči i rekao je zabranjujete mi da govorim.Zato ne želim da oduzmem ta dva minuta. Da li me razumete?Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o tome? (Ne)Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. prosvećena evropska demokratska Srbija, poslanici SNS i poslanici poslaničke grupe Pokreta socijalista narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke Srbije nikome ne okreću leđa dok govori, imate pravo da kažete i da izrazite vaše političko mišljenje.Ja sam samo rekao zbog drugih narodnih poslanika i zbog građana Republike Srbije da su vama jako dobro poznate informacije koje su jutros iznete na sednici Odbora za finansije, samo što ih vi prećutkujete, odnosno pokušavate da stanje srpskih javnih finansija prikažete gorim nego što ono objektivno jeste.Samo sam rekao da se ovde radi o zajmu koji je uzet po kamatnoj stopi od 2,2%j. Rekao sam da da smo uspeli da smanjimo javni dug za prva četiri meseca ove godine za 700 miliona evra i da se radi o zajmu koji je prvobitno uzet 2010. godine kada je kreditni rejting Republike Srbije bio mnogo niži nego što je sada. Rekao sam da ovo što se danas dešava u Smederevskoj Palanci, da pomažemo radnicima fabrike koja je privatizovana 2007. godine, u opštini u kojoj je predsednik opštine opljačkao svoju sopstvenu opštinu, pa su plate radnicima u opštinskoj upravi isplaćivane preko fudbalskog kluba koji je proglašen volšebno javnim preduzećem. Dakle, sve se to dešavalo u vreme kada je vaša stranka vedrila i oblačila ovom državom.Sada vam kažem da se u Srbiji radi drugačije. Kažem vam da su brojke u Srbiji drugačije. Kažem vam da javni dug pada. Kažem vam da se krediti danas u Srbiji uzimaju

je isteran iz Republike Srbije 2011. godine zato što niste hteli da imate monitoring bilo kakve međunarodne institucije nad onim što ste radili u oblasti javnih finansija. i nije tačno da je javni dug iznosi 15 milijardi evra, kao što ste rekli, javni dug je bio mnogo veći, samo što ga vi niste prikazivali u budžetu nego ste dugove Republike Srbije, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, čiji je osnivač Republika Srbija itd. držali po koje kakvim bankama, niste ih iskazivali u budžetu i zbog toga niste hteli da imate monitoring MMF, nego ste posle tri nedelje rekli – hvala i doviđenja. Ti ljudi su otišli.Posledica svega toga je da je Republika Srbija u leto 2012. godine bila pred bankrotom. Od tog bankrota spasile su ih mere, odnosno građane Srbije spasile su mere Vlade Republike Srbije. Slušam vas danas ceo dan kako plačete nad tužnom sudbinom radnika, penzionera. Te oteli smo plate, te oteli smo penzije. Ljudi, vi ne razumete jednu stvar koju je narod razumeo. Građani Srbije su shvatili da su te mere, ma koliko bolne bile, bile neophodne da bismo ozdravili javne finansije. To su pokazali rezultati izbora i 2014. i 2016, a to su pokazali i rezultati izbora za predsednika Republike 2017. godine. To što vi ne razumete ili nećete da razumete, narod razume. Sve ovo što smo uradili bilo je neophodno, jer da to nismo uradili ne bismo danas mogli da pomognemo „Gošinim“ radnicima u Smederevskoj Palanci, zato što novca u budžetu imamo dovoljno. U vaše vreme „Goša“ je privatizovana i radnici od 2007. godine nisu dobijali plate, a onda ste vi preko vaših medija pokušali da predstavite da je za to odgovorna Vlada Aleksandra Vučića. Nije. Smanjujemo javni dug, poboljšava nam se kreditni rejting i zbog svega toga možemo da unapredimo i naš sistem elektroprivrede i našu železnicu i naše pravosuđe, pa na kraju krajeva možemo da pomognemo i toj namučenoj Smederevskoj Palanci koja je opljačkana više nego u vreme Turaka. poslanik Maja Videnović. **Maja Videnović** Gospodine potpredsedniče, trenutno se pozivam na kršenje člana 107. Moram da kažem da popodnevno vođenje vaše sednice, vi ste u sticaju kršenja članova Poslovnika. Verujem da znate, ali ću vas podsetiti na stav 2. člana 107. – na sednici nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika, a u nekim drugim zakonima, kolega Martinoviću, i u Ustavu i u zakonima tek nije dozvoljeno narodnim poslanicima da koriste i zloupotrebljavaju Narodnu skupštinu da presuđuju i ocenjuju ko je ovde kriminalac, ko je šta opljačkao. To je upravo onaj kontekst u kome bi mi danas trebali da razgovaramo. O stanju u pravosuđu, o tome da političari presuđuju umesto sudija, da se u parlamentu zloupotrebljava funkcija narodnih poslanika, da se presuđuje i pokreću optužnice.Drugo, sramno je da vama pada na pamet, ne znam šta vi zamišljate, da šefa poslaničke grupe opozicione stranke upozoravate šta bi on trebalo da kaže, a šta ne, šta je bio sadržaj nekakve sednice jutrošnje. To možda možete da imate ideju da možete vašim kolegama iz vaše poslaničke ali prostor u mozgu koji vam dozvoljava da vi možete da utičete i da govorite šta bi poslanik bilo koje stranke trebalo da govori, a šta ne, je opasno zabrinjavajući. Ja vas, kolega, molim da u pauzama kada primate naredbe od šefa poslaničke grupe kako bi trebalo voditi sednicu, da se starate o onome što vam je posao, a to je poštovanje Poslovnika.

da sve što ste meni rekli utičete na rad vaše poslaničke grupe da se i ona tako ponaša, jer iz vaše poslanike grupe sam slušao kako je neko oteo penzije, pokrao penzije, oteo plate, otpustio radnike. Sve presude izrečene, kao što ste vi sami rekli. Sada očekujete da kolegi poslaniku koji nije u vašoj poslaničkoj grupi to zabranim? Ne pada mi na pamet. Apsolutno mi ne pada na pamet. Znači, utičite na rad vaših kolega da to ne rade, pa onda ja neću biti u jednoj ovakvoj situaciji po pitanju kršenja Poslovnika. Samo sam tražio da se kolege poslanici pridržavaju teme dnevnog reda i mislim da je to jedini način da nastavimo sa radom ove sednice u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine.Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?

redu.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto sam upravo obavešten da nema prenosa od strane RTS-a, završavamo sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10.00 sati. Zahvaljujem. Hvala